Idemo na sljedeću točku 2. Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, štovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u policijskoj misiji Europske misije u Afganistanu. Ovo je jedan u nizu sporazuma kojeg je Vlada Republike Hrvatske potpisala sa drugim državama, odnosno međunarodnim institucijama, a sve je to plod izuzetno visoke profesionalnosti, stručnosti i kompetentnosti policajaca policajaca Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske koji su pokazali diljem mirovnih misija širom svijeta. Trenutno 23 policijska službenika iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske obnaša i to najčešće visoke rukovodne dužnosti u pet misija i to imamo jednog policijskog službenika u Haitiju, 12 policijskih službenika na Kosovu, 3 policijska službenika na Cipru, 2 u Afganistanu i 5 u istočnom Timoru. Za njihov rad dobivamo iz svih tih mirovnih misija izuzetno pozitivne i visoke ocjene i ovaj prijedlog zakona kojim se potvrđuje i Sporazum o policijskoj misiji Europske unije u Afganistanu je još jedna potvrda upravo toga da policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske svoje poslove na uspostavljanju i održavanju mira diljem svijeta održavaju izuzetno profesionalno, stručno i kompetentno. službenici, dva policijska službenika svoju misiju u Afganistanu obavljali u okviru njemačkog kontingenta, a ovim oni postaju samostalni predstavnici međunarodnih mirovnih snaga. Kao što sam rekao smatram ovo još jednom velikom potvrdom o stručnosti, osposobljenosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova koje iskazuju diljem svijeta i smatramo da je to jedna snažna potvrda i afirmacija ugleda Republike Hrvatske i policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova, pa stoga predlažem da zakon donesete po žurnom postupku zbog toga što bi ti policijski službenici znači po ovom novom ugovoru odmah počeli, odnosno nastavili obnašati dužnost, a donošenje ovoga zakona, odnosno potvrđivanje sporazuma ne zahtijeva dodatna financijska sredstva. Hvala lijepa. Hvala lijepo državnom tajniku. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a uvaženi kolega zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i o sudjelovanju Republike Hrvatske u policijskoj misije Europske unije u Afganistanu najbolje ilustrira napore šire Međunarodne zajednice da osigura puni doprinos u stabiliziranju stanja u Afganistanu i osigura potrebnu rekonstrukciju svih institucija koje su preduvjet za normalan demokratski život svih građana Afganistana. Ta zadaća je izuzetno složena, kompleksna. Ovog časa u njoj sudjeluje gotovo 50 tisuća ljudi iz 50 država. O hrvatskom doprinosu toj važnoj zadaći i tim važnim naporima Međunarodne zajednice razgovarali smo kroz usvajanje proširenja hrvatskog kontingenta u Mirovnoj misiji NATO-a ISAF zadnjih nekoliko godina sa 50 na 100, 200 i sada prošle godine na 300 ljudi. U svakom slučaju osnovna zadaća i glavni cilj međunarodne zajednice uspostaviti takvo sigurnosno okruženje koje će omogućiti normalni gospodarski život, normalne gospodarske aktivnosti i sve ono što je karakteristika svakog normalnog društva školovanje, zdravstvena zaštita i sve ostalo. U uspostavljanju i jačanju tog sigurnosnog sektora, svakako najvažnija zadaća je zadaća ISAF-a NATO-a koja uključuje 40 tisuća ljudi, a isto tako jako važna je zadaća stvaranja osposobljavanja policije u Afganistanu, vojni dio, afganistanska nacionalna vojska ovaj čas ima 80 tisuća ljudi i očekuje se da će u skoro vrijeme za godinu dana imati 120 tisuća ljudi. Svi smo svjedoci da hrvatski vojnici, časnici, dočasnici ulažu u suradnji sa svim državama članicama NATO-a, ali i mnogim drugima da bi se taj dio sigurnosnog sektora afganistanske države osposobio. Policija je isto tako važna temeljna civilna institucija svakog društva, pa tako je i potreba razvoja i modernizacije i osposobljavanja policije. Republika Hrvatska je do sada imala 2 predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova koji su sudjelovali do sada u sastavu misija ISAF-a, djelovali su na sjeveru Afganistana u Feizabadu i pred dvije godine imao sam priliku i osobno obići te ljude i vidjeti kako profesionalno, savjesno i odgovorno obavljaju svoje ne lake, teške zadaće, ja bih rekao u tom dijelu bespući Afganistana. Svakako, jačanje pokrajinske rekonstrukcijskih timova je važna zadaća koja treba osposobiti lokalnu zajednicu da bi osnovni uvjeti za život mogli biti uspostavljeni. No međutim, osnovni životi preduvjeti teško se uspostavljaju u okruženju u kojem ne postoje minimalni sigurnosni uvjeti i zbog toga je i ta policijska zadaća unije itekako važna i njoj Republika Hrvatska će dati svoj doprinos kroz vjerujem vrlo skoro potvrđivanje sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju naših policajaca u ovoj mirovnoj operaciji. U člancima ovog zakona regulirana su sva važna pitanja koja se odnose na pravnu sigurnost, sustav zapovijedanja pa evo moći ću reći ono najkraće. U članku 1. stoji da Republika Hrvatska se pridružuje zajedničkoj akciji i bilo kojoj zajedničkoj akciji ili odluci kojom Vijeće Europske unije odlučio o proširenju Jupola u Afganistanu. Osoblje koje Republika Hrvatska upućuje u ovu misiju treba izvršavati svoje dužnosti, ponašati se isključivo imajući na umu interes unije. Pravni položaj osoblja je također jasno definiran člankom 2. Dalje, Republika Hrvatska je odgovorna za pokretanje svakog postupka, posebno sudskog ili stegovnog protiv bilo kojeg člana svog osoblja u skladu s vlastitim zakonima i propisima. Mnogo toga je u ovim pravnim odredbama slično svemu onome o čemu smo u Hrvatskom saboru razgovarali kad smo raspravljali temu sofe, tj. statusa snaga, klasificirani podaci i raspolaganje s njima regulirano je člankom 3. Republika Hrvatska poduzima odgovarajuće mjere kako bi se osigurala zaštita klasificiranih podataka Europske unije u skladu sa sigurnosnim propisima Vijeća Europske unije sadržanim u odlukama vijeća. Zapovjedni lanad, članak 4. sve osoblje koje sudjeluje u Jupol-u Afganistan ostaje pod punim zapovjedništvom svojih nacionalnih tijela, ali ono što je jako važno naglasiti, nacionalna tijela prenose operativni nadzor na voditelja misije Jupol u Afganistanu koji izvršava taj nalog kroz hijerarhijsku strukturu zapovijedanja i nadzora i na taj način se osigurava svakodnevno upravljanje i izvršavanje svih zadaća koje stoje pred ovim kontingentom. Financijski aspekti, naglašeno je u članku 5. vrlo jasno. Republika Hrvatska snosi sve troškove u vezi sa svojim sudjelovanjem u operaciji osim troškova koji podliježu zajedničkom financiranju kako je utvrđeno u operativnom proračunu operacije. 6. budući da sudjelovanje Republike Hrvatske predstavlja značajan doprinos neophodan za operaciju, Republika Hrvatska oslobođena je od doprinosa za operativni proračun Jupol-a Prema tome, ne samo da Oružane snage Republike Hrvatske kroz mirovnu operaciju ISAF-a NATO-a daju značajan doprinos naporima naporima šire Međunarodne zajednice glede stabiliziranja stanja u Afganistanu. Isto je tako očito da Ministarstvo unutarnjih poslova kroz svoje ljude, kroz njihovu pripremu i kroz sve napore koje oni čine u toj izazovnoj teškoj zadaći čini isto tako važan doprinos glede približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Iz svih tih razloga klub HDZ-a dati će punu potporu Prijedlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u policijskoj misiji Europske unije u Afganistanu. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Na redu je rasprava u ime Kluba zastupnika HNS-a, uvaženi kolega zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite kolega. Hvala i vama. Ovdje se radi kao i u prethodnom slučaju o jednom međunarodnom sporazumu kojeg mi ovdje u Saboru ne možemo ni mijenjati niti dopunjavati. Prema tome, možemo samo razgovarati da li ga prihvatiti ovakvog kakvog ga imamo ovdje pred sobom ili ga odbiti. U klubu HNS-a detaljno smo prošli ovaj prijedlog zakona i slažemo se da ga treba apsolutno podržati. Naime, vidjeli ste ako ste pažljivo pročitali prijedlog i sam sam međunarodni sporazum da se radi o jednoj potpuno novoj misiji Europske unije, da Europska unija želi objediniti, sistematizirati i standardizirati policijske snage i njihov rad na području Afganistana i to je dobro. Naime do sada su te jedinice često samostalno djelovale u okviru pokrajinskih timova što svakako nije bilo u redu i ovo je svakako jedna viša razina koordinacije. Iz tog razloga logično je da podržimo da naši policijski službenici iz NATO ISAF sastava prijeđu u EUPOL kako se zove ova nova Mirovna misija Europske unije. Ono što bi međutim mi željeli ovdje dodati jer smatramo da nije dovoljno dobro obrazloženo i da ima nešto na što moramo upozoriti Vladu, a to je na 2. stranici točka 3. pod naslovom "Osobna pitanja koja se predlažu urediti ovim zakonom". ovim se zakonom ne samo regulira pravni položaj hrvatskog osoblja u policijskoj misiji, ne samo da se regulira pitanje zaštite klasificiranih podataka, nadalje hijerarhijska struktura zapovijedanja i nadzora, regulira se i pitanje financiranja troškova Republike Hrvatske u vezi sa sudjelovanjem u ovoj misiji. Tu posebno želimo upozoriti na ono što ne piše, a trebalo je svakako navesti, a to je i obveza Republike Hrvatske glede odštete u slučaju smrtnog ishoda od nekog od naših pripadnika. Mislim da moramo zahtijevati od Vlade da nakon što mi ratificiramo jasno ovaj međunarodni sporazum, da se što prije donesu pravila igre, jer bilo bi jako nezgodno kada Vlada to ne bi stigla, bi stigla, jer je to jako važno da obitelj ne bi onda tužbom morala pozivajući međunarodni sporazum, pokušati ishodovati jasno tu odštetu što bi bilo zaista nepotrebno. Osim toga navedeno je da će se regulirati pitanje doprinosa operativnom proračunu te misije što je možda nepotreban dio teksta, jer ako Hrvatska sudjeluje jel' tako, onda ne pokriva troškove operativnog dijela misije, toga smo oslobođeni u članku 6. to se jasno vidi, tako da smo željeli samo upozoriti na tih nekoliko pojedinosti posebno vezano uz odštetu u slučaju smrtnog ishoda nekog od naših pripadnika. Pa vas molimo da se taj dopunski podzakonski dio posla također odradi što prije. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolega. U ime kluba HSS-a, uvaženi kolega zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjeni gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Na početku naše rasprave želimo reći da Hrvatska seljačka stranka podržava predmetni tekst prijedloga zakona, jer njime Republika Hrvatska i Europska unija produbljuju međusobnu suradnju te se na taj način podupiru ciljevi politike Republike Hrvatske prema Europskoj uniji po pitanju doprinosa i povećavanju sigurnosti kao i očuvanju mira u Afganistanu. Smatramo da u vezi ove mirovne operacije treba i istaknuti neke činjenice kao što su uniju nije, jedan je od glavnih ciljeva hrvatske vanjske i sigurnosne politike, stoga Hrvatska svoju vanjsku i sigurnosnu politiku usklađuje sa stajalištima i djelovanjem S obzirom na skori ulazak Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europsku uniju, sudjelovanjem u ovoj misiji pored drugih država Europske unije nudimo svoje sposobnosti koje nam stoje na raspolaganju. Ovom misijom pod vodstvom Europske unije Hrvatska će praktički pored participacije naših Oružanih snaga koje se nalaze u Afganistanu već od 2003. godine, pojačati i civilnu komponentu znači u dijelu policijskih snaga. Zašto je bitno sudjelovanje policijskih snaga Republike Hrvatske u ovoj mirovnoj misiji? Analizirajući dosadašnji doprinos Hrvatske u mirovnim misijama diljem svijeta prema gledištima HSS-a iz više razloga je značajna. Prvo bez obzira i sigurnost i u širem i bližem okružju ne može biti postignuta optimalna razina naše nacionalne sigurnosti. Afganistan se nalazi pred početkom cjelovitog procesa tranzicije, bremenite je sigurnosti ili gospodarsko-socijalnim problemima i pod nadzorom međunarodne zajednice. Procesi i stanja u Afganistanu mogu se na neki način predstavljati i određeni sigurnosni rizik za Republiku Hrvatsku. Pored rečenog iz odredbi prijedloga zakona koji se odnosi na opseg i strukturu naših resursa vidljivo je da se vodilo računa i o našim ljudskim, materijalnim i financijskim mogućnostima s obzirom na ograničenost resursa i našu sposobnost. Predmetna mirovna operacija je zahtjevnog karaktera, stoga se ne mogu nikada isključiti i određeni neželjeni efekti. Nadamo se da će se pripreme i poduka osoblja za odlazak u ovu misiju dobro obaviti i ne sumnjamo da će naši pripadnici uspješno odraditi sve predviđene zadaće. I na kraju rasprave koristim priliku također da čestitam svim našim pripadnicima na uspješnom obnašanju zadaća u mirovnim misijama gdje se nalaze širom svijeta. Iz ovih nekoliko razloga i razloga koje su i kolege iz klubova ranije spomenuli, klub HSS-a podržava predloženi prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ovime smo iscrpili prijave za raspravu ispred klubova. Imamo jednu prijavu pojedinačno. Uvaženi kolega zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, evo predstavnici klubova su podržali ovaj prijedlog, a ja ću svojom raspravom dati isto jednu veliku podršku našim pripadnicima koji se nalaze u Afganistanu i diljem svijeta. Republika Hrvatska sudjeluje u operaciji MAJSOPA od veljače 2003. godine, u prvoj fazi je to bilo isključivo vojno prisustvo, no postupno kako se stjecalo iskustvo na terenu uključit će i civilna komponenta. Od siječnja 2005. uz pripadnike Hrvatskih oružanih snaga u Afganistanu djeluje i hrvatski diplomati policajci. Hrvatski doprinos ISAF-u planiran je na dugoročnoj osnovi. Angažmani Republike Hrvatske u operacijama u Afganistanu su višestruki. Kao odgovorna članica međunarodne zajednice Republika Hrvatska koja je svojedobno bila i sama primatelj međunarodne pomoći želi i treba doprinijeti izgradnji mira i stabilnosti u svijetu. Angažmanom na obol i stabilizaciju u Afganistanu, Hrvatska na neizravan način doprinosi međunarodnoj borbi protiv nekoliko najvećih globalnih prijetnji današnjice od kojih nije pošteđena ni jedna država, pa tako ni Hrvatska. To su po najprije terorizam. Budući da je Afganistan bio do listopada 2001. godine jedan od glavnih svjetskih terorističkih uporišta i baza za obuku terorista te droga i najveći dio opijuma i heroina na svjetskom tržištu potječe iz Afganistana. U 10. srpnju 2007. godini temeljem zajedničke izjave o civilnoj suradnji u okviru njemačkog pokrajinskog tima za obnovu u Afganistanu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke iz rujna 2004. godine MUP Republike Hrvatske s policijom s … savjetnicima sudjeluju u uspostavi i rekonstrukciju policijskog sustava kao i u izgradnji civilnog društva u Afganistanu. Odlukom glavnog tajništva Vijeća Europe o objedinjavanju svih policijskih sustava koji su samostalno funkcionirali u različitim pokrajinama u Afganistanu, donesena je zajednička akcija o uspostavi Afganistan. Mirovna misija vođena pod okriljem Temeljem raspisanog natječaja za učešće u toj novoj mirovnoj misiji, MUP je kandidirao dva policijska službenika koji su zadovoljili postavljene kriterije tako da su selektirani za učešće u misiji. Na poziv glavnog tajništva Vijeća Europske unije Vlada RH odobrila je potpisivanje sporazuma o učešću EUPOL Afganistan između Republike Hrvatske i Europske unije te njihovu … primjenu koju je potpisao, koji je na snagu potpisao Ivica Kirin i tada glavni tajnik Vijeća Europske unije. Treba istaknuti kako hrvatski policajci zahvaljujući tome po prvi puta sudjeluju u policijskim misijama pod okriljem Njezinu profesionalnost i stručnost potvrđuje činjenica da su hrvatski policajci po prvi puta u primljenu misiju temeljem natječaja koji je proveden za sve članice Europske unije i za neke treće zemlje uključujući i Republiku Hrvatsku. otvorena je nova stranica pomoći međunarodne zajednice nakon sudjelovanja u UN-ovim i NATO-vim misijama sudjelujemo i u misiji Europske unije čim indirektno doprinosimo što bržem usvajanju europskih standarda. Hrvatski policajci nastoje tamo da su stalo u NATO-ovoj misiji, kao stručnjaci koji su za obučavanje afganistanske policije policajci i dio EUPOL diplomat u pokrajinskom timu za obnovu uglavnom su angažirane podršci savjetovanja institucija lokalnih samoupravi i osnivanje postojećih stanja u lokanom pravosuđu i policiji, te posebice afganistanske nacionalne policije. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u kratkom roku pretvorila se od primatelja u davatelja međunarodnih pomoći kao što je Afganistan, Istočni Timor, Kipar, Jordan, Kosovo itd. Sam tekst sporazuma vidljivo je precizirao pravo i obveze Republike Hrvatske u UN misiji u Afganistanu. Svim našim pripadnicima u misiji u Afganistanu kako vojnim tako i civilnim želim da svoj posao odrade stručno i profesionalno na ponos svih građana Republike Hrvatske, a potom da se živi i zdrave vrate svojim obiteljima. Podržavam ovaj sporazum. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Želi li se predstavnik predlagatelja? Ne. Hvala i vama. Zaključujem onda i raspravu. Glasovanje ćemo provesti kada se steknu za to uvjeti.